Josip (SDP)** Poštovani kolegice i poštovani kolege zastupnici. Znam da je u pogonu pod navodnim znacima značajan broj radnih tijela Hrvatskog sabora, da upravo sada zasjedaju, ali mi moramo krenuti dalje u ispunjavanju naših obveza po dnevnom redu, pa idemo na raspravu - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima, hitan postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 80 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste u vaše pretince. Sukladno odredbi članka 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave o ovom prijedlogu zakona u skladu sa člankom 164. našega Poslovnika. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i Odbor za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješće tih radnih tijela Hrvatskog parlamenta primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno proglašenje? Može. Izvolite. Zamjenik ministra Ministarstva unutrašnjih poslova poštovani Evelin Tonković. Izvolite. **Tonković, Evelin** Poštovanje gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovanje saborske zastupnice i saborski zastupnici. Sporazumom između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima na prikladan se način uređuje pitanje načina, oblika i područja međusobne suradnje, pitanje razmjene informacija te pitanje mogućnosti razmjene časnika za vezu. Cilj međusobne suradnje koja će se realizirati temeljem ovoga sporazuma je suradnja dviju država u području borbe protiv kriminala. Sporazum ujedno predstavlja i element daljnjeg unaprjeđenja i daljnjeg produbljivanja međusobne suradnje Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske. Sporazum su dana 24. listopada 2011. godine u Madridu potpisali za Republiku Hrvatsku gospodin Tomislav Karamarko, bivši ministar unutarnjih poslova i za Kraljevinu Španjolsku gospodin Antonio Camacho ministar unutarnjih Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske u borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima, sporazumom se potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu člana 140. Ustava Republike Hrvatske stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Hvala. Hvala lijepa zamjeniku ministru i Ministarstvu unutarnjih poslova. Hvala lijepa. Da li izvjestitelji radnih tijela odbora koji su razmotrili prijedlog, konačni prijedlog Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu uobičajeno u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora idemo na raspravu o klubovima zastupnika, prvi klub zastupnika u Hrvatskom saboru koji se prijavio za ovu temu je klub HDZ-a i poštovana zastupnica Ana Lovrin. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će prijedlog podržat će prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade, oprostite Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ga, ovo je pravi prijedlog zakona ovdje, dakle klub HDZ-a podržat će prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske o borbi protiv kriminala i o sigurnosnim pitanjima. Ovaj kao i niz drugih bilateralnih sporazuma koje je potpisala i Republika Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske a potvrdio ovaj Hrvatski sabor sve u cilju učinkovite suradnje kako policije ali tako i temeljem drugih sporazuma i međunarodnih ugovora i suradnja pravosuđa u smislu učinkovite borbe protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma, trgovanja ljudima dakle i svih najtežih kaznenih, djela. Ovdje se radi o jednom, ja bih rekla, tipskom tipskom sporazumu između dvije države kakve Republika Hrvatska već u nizu slučajeva već potpisala i ratificirala. Njime se uređuje kao što je zamjenik ministra rekao pitanje načina rada, oblika i područja, područja i mogućnost u ovom slučaju i mogućnost razmjena časnika za vezu, razmjena informacije, naravno ovaj prijedlog sporazuma sadrži odredbe o tome koje se, gdje će se suradnja će se odnosit poglavito u odnosu na najteža kaznena djela koja su ovdje u sporazumu i pobrojana, ali i neka druga sukladno nacionalnim zakonodavstvima kada se to stranke dogovore. Također se utvrđuje pojmovnik pojmovnik pojedinih izraza da bi bili jednoznačno primijenjeni. Utvrđuju se oblici, oblici suradnje, način na koji će časnici za vezu u slučaju razmjene raditi. u slučaju razmjene raditi. Jednako tako što je važno u svim ovim sporazumima da se posebno uglavljuje način zaštite osobnih podataka koje stranke međusobno razmjenjuju. Evo budući da i ovaj još jedan od sporazuma koji omogućuje međusobnu suradnju policije, prije svega radi zaštite građana od najtežih oblika kriminala i terorizma, mi ćemo ovaj zakon podržati. Ovdje se radi o sporazumu sa zemljom članicom Europske unije sa kojom će se suradnja vrlo brzo odvijati i unutar primjene okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu u kojem smislu smo nedavno izmijenili i naš Ustav koji će onda vrijediti na području Hrvatske od dana kada ona postane punopravna članica EU. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Idemo naprijed. Sljedeći Klub zastupnika HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. točno je da je ovo jedan od tipskih prijedloga zakona kojim se potvrđuje Sporazum između RH i ovaj puta Kraljevine Španjolske Španjolske o borbi protiv kriminala ali i protiv onih koji se bave trgovinom drogom, zatim protiv međunarodnog terorizma, a sve u svrhu zaštite ovih država od prijetnji koje su o kojima ne treba govoriti kada spominjem ova kaznena djela. Dakle, RH i Kraljevina Španjolska u daljem govoru stranke žele ojačati prijateljske odnose, iako mislim da su oni sasvim dobri i danas, i promicati suradnju između dviju država te posebice uzeti u obzir zajedničku volju za jačanjem policijske suradnje između njih. Tu u obzir dolazi kako je rečeno u uvodnoj besjedi predsjednika MUP-a i razmjena časnika za vezu. Ne mogu se oteti sjećanjima kada je 9. prosinca 2005. U Španjolskoj uhićen generali i heroj Ante Gotovina. Tada nismo imali ovaj sporazum ali očito je ta prijateljska suradnja ili ne znam kakav funkcionirala i to po akcijskom planu kojega su proveli gotovo isti potpisnici kao što je rečeno i danas u uvodnoj riječi ministar unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske i upravo ministar unutarnjih poslova RH gospodin Karamarko. Toga neću reći kobnoga, ali za generala Gotovinu kobnog datuma 9. prosinca 2005. godine on je uhićen upravo u Kraljevini Španjolskoj. Zanimljivo je da je točno 5 godina nakon toga glavni rekao bih nalogodavac točno 5 godina 10. prosinca 2010. godine je uhićen u Salzburgu gospodin Ivo Sanader. No, nije to tema današnje rasprave ali je s obzirom na ovaj sporazum između RH i Kraljevine Španjolske se ne može a ne osvrnuti na ove činjenice i na očito i dobre veze tih policijskih dužnosnika jedne i druge zemlje još 2005. godine nažalost. Danas je Hrvatska pred vratima EU, Španjolska je odavno članica EU, pa je potpuno jasno da je ovaj sporazum jedne buduće buduće ali vrlo bliske po datumu ulaska zemlje kao što je Hrvatska i Kraljevine Španjolske se potpiše ovakav sporazum se potpiše ovakav sporazum koji je već uglavljen. A evo uskoro ćemo raspravljati o nekim drugim državama koje su daleko od EU poput Kazahstana gdje se otprilike isti tipski prijedlog zakona predlaže u borbi u borbi protiv organiziranog kriminala, u borbi protiv trgovine ljudima, trgovine drogom, međunarodnog terorizma, pa zbog toga i klub HDSSB-a će se priključiti onima koji će dignuti ruku za ova zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo i vama poštovani zastupniče. Time smo iscrpili listu prijavljenih klubova zastupnika i općenito listu prijavljenih za raspravu po ovom prijedlogu zakona. Da li predstavnik predlagatelja želi završnu riječ? Hvala lijepa. Time smo završili raspravu o tekstu zakona. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. **Šprem, Boris